дами и господа народни представители!

Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, оттеглям предложението си за процедурата по прегласуване, както се уточнихме, и правя процедурно предложение да гласуваме отпадането на т. 2 по доклада на Комисията по външна политика и отбрана, което означава, че ще отпадне предложението за промяна в наименованието

Направено е процедурно предложение за редакция на § 4,

Уважаеми колеги, почивката подейства разсейващо. Моля да се концентрираме върху работата по текстовете, защото се изисква прецизност и заострено внимание.

и Венцислав Лаков, които са оттеглени. Има предложение от народните представители Ангел Найденов, Атанас Мерджанов и Спас Панчев по § 4 - чл. 22, ал. 2:

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4, който става § 5: „§ 5. В чл. 22, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения: 1. В т. 3 думата „военна” се заменя с „отбранителна”. В т. 6 думите „организационно изграждане и” се заличават. 3. Точка 11 се изменя така: „11. приема стратегия за развитие на отбранително-технологична индустриална база;”. 4. Създават се т. 11а и 11б: „11а. приема с решение програма и/или проекти за инвестиционни разходи за придобиване и/или модернизация на въоръжение, техника и оборудване за нуждите на въоръжените сили, когато стойността на всеки от проектите е от 50 до 100 млн. лв.; 11б. предлага за приемане от Народното събрание програма и/или проекти за инвестиционни разходи за придобиване и/или модернизация на въоръжение, техника и оборудване за нуждите на въоръжените сили, когато стойността на всеки от проектите надвишава 100 млн. лв.;”

произтичащо от гласуваното преди малко от нас в залата с оглед наименованието на училищата, така че вместо т. 5

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4, който става § 5: „§ 5. В чл. 22, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения: 1. В т. 9 и 13 думата „министерството” се заменя с „Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия”. 2. Създава се т. 13а: „13а. обявява списък на категориите информация, подлежаща на класификация като служебна тайна, за сферата на дейност на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия;”. 3. В т. 14 думата „министерството” се заменя с „Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия”.

училища и средни училища, съгласувано с техните ръководства, с кметовете на общини и с министъра на образованието, младежта и науката при условия и по ред, определени с наредба на Министерския съвет;”. съвет;”. 5. В т. 25 и 26 думата „министерството” се заменя с „Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия”. армия”. 6. Създава се т. 31а: „31а. утвърждава програма и/или проекти за инвестиционни разходи за придобиване и/или модернизация на въоръжение, техника и оборудване за нуждите на въоръжените сили, когато стойността на всеки от проектите не надвишава 50 млн. лв.” Ще подложа на гласуване § 7 със следните корекции, произлезли от приетото от нас решение:

след „към граждански” следва да се чете „и висши военни училища”. Това произтече от нашето решение да запазим словореда.

и текстът нататък продължава със съответните корекции при окончателната обработка за съюза „и” и запетайките къде трябва да бъдат. Ясно ли е какво гласуваме? РЕПЛИКИ ОТ

„2. проект на план за развитие на въоръжените сили;”. 3. Създава се т. 3а: „3а. предложение за възлагане на военновременни задачи по отбраната на страната на държавните органи, органите на местното самоуправление и местната администрацията и на юридически лица; предложението за възлагане на военновременни задачи на юридически лица се съгласува с председателя на Държавна агенция “Държавен резерв и военновременни запаси”; 4. В т. 6 думата „министерството” се заменя с „Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия”. 5. Точка 8 се изменя така: „8. проект на стратегия за развитие на отбранително-технологична индустриална база съвместно с министъра на икономиката, енергетиката и туризма;”. 6. Създава с т. 8а: „8а. програма и/или проекти за инвестиционни разходи за придобиване и/или модернизация на въоръжение, техника и оборудване за нуждите на въоръжените сили, когато стойността на всеки от проектите надвишава 50 млн. лв.;”. 7. Създава се т. 10: „10. проекти за изграждане и развитие на интегрирана комуникационно-информационна система за управление на страната и въоръжените сили при извънредно положение, при военно положение или при положение на война”.

ТОДОРОВ: Комисията предлага да се създаде нов § 10, но той ще отпадне, тъй като преди малко гласувахме в залата тази поправка да бъде отменена. предложение от народните представители Ангел Найденов, Атанас Мерджанов и Спас Панчев: 1. Параграф 9 да отпадне. 2. В сегашния чл. 30 т. 7 се изменя така: „7. утвърждава длъжностните разписания на Щаба на отбраната”. Комисията подкрепя предложението.

Уважаема госпожо председател, уважаеми господин Дъбов, дами и господа народни представители! Предложението на вносителите е да отпадне досегашният текст на Закона за отбраната и Въоръжените сили, където са посочени функции на министъра на отбраната, осъществявани по предложение на началника на отбраната. Правя това пояснение, защото намирам, че това е един от текстовете, които са определящи за структурата на Министерството на отбраната, за взаимоотношенията между политическото и професионалното ръководство на министерството и съответно на Българската армия, и които са от типа на така наречената обвързана компетентност. Тоест, за да бъде осъществена и реализирана тази отговорност и компетенция на министъра на отбраната, трябва да има инициативата на началника на отбраната. Всъщност това е и взаимовръзката между министър и висшата професионална длъжност в състава на Българската армия. Уважаеми дами и господа народни представители, в средите не само на експертите, свързани с отбраната и въоръжените сили, се използваше и продължава да се използва естествено понятието „интегриран модел”. Също така дълго време, в това понятие много често всеки влагаше собственото си разбиране. Тоест то беше от типа на така наречените понятия „куфари”, в които всеки в зависимост от разбиранията си, подготовката си и своята специализация включваше собственото си разбиране. Аз се опасявам, че до голяма степен в част от текстовете, които минават под етикета на усилия и стъпки, реализирани за въвеждане на интегриран модел чрез законопроекта за изменение и допълнение, правим същото. Опасявам се, че чрез прехвърляне само и единствено на функции към политическото ръководство за сметка на професионалното ръководство стигаме до един модел на Министерството на отбраната, при който се получава обезличаване на командването, респективно на професионалното ръководство на армията, получава се един дисбаланс във функциите на политическо и професионално ръководство. В крайна сметка не ми се иска да вярвам, че това е съзнателно търсен резултат. Може да се стигне и до реполитизация, което ще бъде най-нежеланото и най-неприемливото на армията и на въоръжените сили. Впрочем, уважаеми колеги, тези опасения могат да бъдат видени не само в желанието да отпадне чл. 30. Тези опасения могат да бъдат видени по-нататък по отношение на текстове, които със сигурност ще дебатираме, свързани с промените в чл. 77, където са посочени изрично едноличните функции на министъра на отбраната, които до този момент са осъществявани от Министерството на отбраната. Ще ви върна към един текст, който ние оттеглихме като предложение, но който също е показателен. Става дума за това от кого се подпомага министърът на отбраната. Досега в текста на Закона за отбраната и въоръжените сили беше записано, че той се подпомага от началника на отбраната и от заместник-министри.

уважаеми дами и господа народни представители, става дума не за механично изброяване на определени длъжностни лица, а очевидно за един замисъл, свързан с въвеждането на интегрирания модел според разбирането на сегашния ръководен екип на Министерството на отбраната. Аз, разбира се, не споделям това виждане, но приехме, че с оглед да не утежняваме гласуванията оттегляме предложенията, които не биха били чак толкова важни, но ми се струва, че сега се намираме на един изключително важен момент от гледна точка на дефиниране на взаимоотношенията между политическо и професионално ръководство, с оглед на което сме направили предложението за отпадане текста на вносителите за отпадане на чл. 30 по стария закон.

Прощавайте. Подлагам на гласуване предложението на народните представители Ангел Найденов, Атанас Мерджанов и Спас Панчев, което комисията не подкрепя.

Предложение от народните представители Ангел Найденов, Атанас Мерджанов и Спас Панчев. Оттегля се. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 11, който става § 12. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме § 12 по предложението на комисията.

13: „§ 13. В чл. 35 се правят следните изменения и допълнения: 1. Създава се нова ал. 2: „(2) Министърът на вътрешните работи координира дейността на съставните части на Единната спасителна система при защита на населението и изпълнява дейности и задачи съгласно държавния военновременен план.” 2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея думите „Министерството на отбраната” се заменят с „Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия”. 3. Досегашната ал. 3 става ал. 4.” Подлагам на гласуване редакцията на § 13 така, както се предлага от комисията.

За стенограмата, навсякъде в текстовете „военни висши училища” трябва да бъде „висши военни училища”. Както тук в чл. 50, е записано „военни висши училища”, трябва да бъде „висши военни училища”, така е до края на закона, ако някъде не сме коректни в изписването на названието. ДОКЛАДЧИК ЖИВКО

Предложението е прието. и текстът става: „Българската армия включва Щаб по отбраната, Съвместно оперативно командване, три вида въоръжени сили и формирования за подготовка, поддръжка и логистично осигуряване”. Добавя се ново изречение: „Щабът на отбраната ръководи дейността на Българската армия”. Комисията не подкрепя предложението.

3. В чл. 60д, след думите „материалните средства на” да се добави „въоръжените сили”, като текстът „Съвместното оперативно командване” до израза „се определят” отпада. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 18, който става § 19.

Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми колеги, ние считаме, че неразделна част от Българската армия е Щабът на отбраната. Щабът на отбраната е този, който отговаря, командва, работи, ръководи, изгражда, и не можем да го отделим от Българската армия. Затова ние считаме, че мястото на Щаба на отбраната трябва да бъде към Българската армия. Тя трябва да включва Щаба на отбраната. Иначе този Щаб на отбраната, въпреки желанието да има интегриран модел, той какво друго ще прави освен да бъде част от армията и да се занимава с дейността на армията? Защото в Министерството на отбраната има достатъчно цивилни структури, които са част от отбраната. заместник-министрите, и постоянният секретар, но началникът на отбраната, Щабът на отбраната са част от Българската армия. За нас правилното място е да бъде в

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Предложението, което бях направил, е редакционно и не засяга същността на нещата. Оттегляме това предложение в интерес на работата и бързото приемане на закона.

Предложението на господин Венцислав Лаков е оттеглено. Подлагам на гласуване предложението на народните представители Ангел Найденов, Атанас Мерджанов и Спас Панчев само

гласуване предложението на комисията за подкрепа текста на вносителя за § 18, който става § 19.

длъжностите и щатовете в Българската армия, които може да се заемат от жени кадрови военнослужещи”. 4. В чл. 102, ал. 1 т. 6 да отпадне. Предложенията по т. 2 и 5 са оттеглени. Предложение от народния представител Красимир Минчев

и Закона за администрацията.”. б) досегашната ал. 8 да стане ал. 9. Предложение от народните представители Ангел Найденов, Атанас Мерджанов и Спас Панчев – в § 21:

2. В чл. 81, ал. 1: а) в т. 2 да отпаднат думите „отбранителното планиране”. б) в т. 8 в края на текста да се добави „в администрацията на Министерството на отбраната”.

да се създаде нова ал. 3 със следния текст: „Началникът на отбраната е подчинен на президента на републиката при осъществяване на правомощията му на върховен главнокомандващ на въоръжените сили”. в) в досегашната ал. 4 вместо „началниците” да стане „командващите”. 4. В чл. 85, ал. 1: а) да се създаде нова т. 10: „10. Утвърждаването на длъжностните разписания на Съвместното оперативно командване и Щабовете на видовете въоръжени сили”. б) да се създаде нова т. 11: 11: „11. Военният отчет на личния състав, техниката и другите ресурси от резерва”. в) създава се нова т. 12: „12. Стратегическото и мобилизационното развръщане на въоръжените сили”. г) създава се нова т. 13: „Войсковото разузнаване”. д) създава се нова т. 14: „Предложения до министъра на отбраната за назначаване и освобождаване на висшия команден състав и удостояване на офицери с висши военни звания в Щаба на отбраната и Българската армия е) създава се нова т. 15: „Военната интеграция на Българската армия в структурите и силите на НАТО и Европейския съюз”. ж) досегашната т. 10 става т. 16. 5. Да се създаде нов чл. 89а: „Чл. 89а. Щабът на отбраната е стратегически щаб за управление на Българската армия, а във военно време на въоръжените сили”. Комисията не подкрепя предложението. Предложение от народните представители Живко Тодоров и Моника Панайотова – в § 21: 1. В чл. 79 ал. 2 след думите „останалите кандидати” да се добави „или орган на изпълнителната власт по смисъла на Закона за администрацията, който е изпълнявал ръководна длъжност не по малко от три години”. 2. В чл. 97 ал. 6 да се заличи. Комисията подкрепя предложението. Предложение от народния представител Спас Панчев: В § 21: 1. В чл. 77 се създава нова ал. 3: „(3) Щабът на отбраната е стратегически щаб за управление на Българската армия, а във военно време – на въоръжените сили”. 2. В чл. 83 се създава нова ал. 4:

и”; б) след думите „както и” се добавя думата „началниците”, след „като” се постави запетая. Комисията не подкрепя предложението. Предложение от народните представители Ангел Найденов и Спас Панчев: В § 21, чл. 100, ал. 2 след думите „ръководителите на службите по ал. 1” се добавят думите „са военнослужещи и”. Комисията не подкрепя предложението.

както и заместник-началниците по учебната, научната и диагностично-лечебната дейност във Военномедицинската академия са хабилитирани лица.” Комисията не подкрепя предложението. Предложение от народните представители Румен Петков, Ангел Найденов и Атанас Мерджанов: „1. Член 93 се изменя така: Националният военен университет „Васил Левски” със седалище гр. Велико Търново с факултета „Артилерия, противовъздушна отбрана и комуникационни информационни технологии” в гр. Шумен; 2. Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров” със седалище в гр. Варна.

за провеждане на обучение за придобиване на образователно-квалификационни степени по акредитирани военни и граждански специалности за повишаване квалификацията на специалисти или извършване на научни или приложни изследвания в областта на националната сигурност, отбраната и военното дело.

по акредитирани военни и граждански специалности за повишаване квалификацията на специалистите и за извършване на научни и приложни изследвания в областта на военноморското дело и отбраната на страната. (4) Висшето военновъздушно за провеждане на обучение за придобиване на образователно-квалификационни степени по акредитирани военни и граждански специалности в областта на военната и гражданската авиация, военновъздушните сили и отбраната на страната. (5) В структурата на висшите военни училища по ал. 1 могат да се създават професионални колежи за обучение на стажанти, старшини за придобиване на четвърта степен на професионална квалификация по Закона за професионалното образование и обучение и учебните центрове за подготовка на войници (матроси).” 2. Член 94 се изменя така: „Чл. 94. (1) Военни академии и висши военни училища се създават с решение на Народното събрание, професионални колежи със заповед на министъра на образованието и науката по предложение на министъра на отбраната, учебни центрове – със заповед на министъра на отбраната. и обучение и Закона за народната просвета, доколкото в този закон и в актовете за създаването им не е предвидено друго. (3) Военномедицинската академия се създава и преобразува от Министерския съвет по предложение на министъра на здравеопазването, съгласувано с министъра на отбраната и прилага Закона за лечебните заведения, доколкото в този закон не е предвидено друго. (4) Контролът върху съставянето и изпълнението на бюджетите на Военната академия и на висшите военни училища се осъществява по ред, определен с акт на министъра на отбраната.” 3. Член 95 се изменя така: Правилниците за устройството и дейността на военните академии на висшите военни училища се приемат от Министерския съвет по предложение на министъра на отбраната, съгласувано с министъра на образованието и науката, а за Военномедицинската академия – съгласувано с министъра на здравеопазването. (2) Правилниците за устройството и дейността на професионалните колежи се издават от министъра на отбраната по предложение на началниците на висшите военни училища. (3) Специалностите и учебните планове във военните академии и във висшите военни училища се утвърждават от министъра на отбраната, съгласувано с министъра на образованието и науката. (4) Държавните образователни изисквания, специалностите, учебните планове и програми и списъците за държавния план прием професионалните колежи се утвърждават от министъра на отбраната, съгласувано с министъра на образованието и науката. (5) При обучението по военни специалности висшите военни училища провеждат обучение и по съответната акредитирана гражданска специалност и дават съответните образователно-квалификационни степени по акредитирани, военни и граждански специалности. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя и предлага в съответствие с изискванията на чл.

четвърта – Управление на Министерството на отбраната, на структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и на Българската армия”.

армия”. § 24. Член 77 се изменя така: „Чл. 77. (1) Министерството на отбраната подпомага министъра на отбраната при изпълнение на правомощията му като централен едноличен орган на изпълнителната власт и в дейността му по ръководство и командване на въоръжените сили.

„Чл. 78. Структури на пряко подчинение на министъра на отбраната са служба „Военна информация”, служба „Военна полиция”, висшите военни училища, Военноморската академия, Националната гвардейска част, Националният военноисторически музей и други структури, създадени със закон или с акт на Министерския съвет.”

който е изпълнявал ръководна длъжност не по-малко от 3 години и има не по-малко от 4 години до придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, за да си изпълни мандата в пълен обем.” (3) Постоянният секретар на отбраната се назначава от министъра на отбраната след подбор за срок 4 години, съгласувано с министър-председателя. (4) С акта на назначаване на постоянен секретар на отбраната се определя най-високата степен на старши по ранг държавен служител. (5) Постоянният секретар на отбраната има всички права по служебни правоотношения освен тези, които са несъвместими с неговото правно положение.” § 27. Член 80 се изменя така: „Чл. 80. Постоянният секретар на отбраната подпомага министъра на отбраната при изпълнение на функциите му по формулиране и изпълнение на отбранителната политика и управлението на човешките, материалните и финансовите ресурси за нейното осъществяване.” § 28. Член 81 се изменя така: „Чл. 81. (1) Постоянният секретар на отбраната непосредствено ръководи и отговаря за: 1. изготвянето и актуализирането на нормативната уредба, регламентираща устройството и дейността на Министерството на отбраната; 2. отбранителното планиране, програмиране и бюджетиране; 3. контрола на изпълнението на бюджета; 4. планирането и контрола на изпълнението на проекти за строителство, доставки и услуги за изграждане на планирани отбранителни способности; 5. дейностите по международното военно сътрудничество; 6. развитието и ефективността на администрацията и административните процедури и на информационното осигуряване на Министерството на отбраната; 7. разработването и прилагането на мерки за недопускане на конфликт на интереси и условия за корупция; 8. квалификацията и кариерното развитие на цивилните служители; 9. взаимодействие с неправителствени организации, синдикати и браншови организации; 10. отчетността и прозрачността на изпълнението и на резултатите от отбранителната политика. (2) Постоянният секретар на отбраната изпълнява и други функции, възложени му с Устройствения правилник на Министерството на отбраната или със заповед на министъра на отбраната. отбраната. (3) Постоянният секретар има право да получава необходимата за изпълнение на функциите му информация и да бъде подпомаган от Щаба на отбраната, от началниците на видове въоръжени сили, службите и от другите структури на пряко подчинение на министъра на отбраната.” § 29. Член 82 се изменя така: „Чл. 82. Правомощията на постоянния секретар се прекратяват предсрочно от министъра на отбраната, съгласувано с министър-председателя при следните случаи: 1. по взаимно съгласие, изразено писмено; 2. по негово искане, изразено писмено; 3. при незадоволителна оценка за работата му, поставена от назначена със заповед на министъра на отбраната атестационна комисия при условия и по ред, определени с Устройствения правилник на Министерството на отбраната; 5. при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси; 6. при влизане в сила на присъда, с която е наложено наказание за умишлено престъпление от общ характер; 7. при смърт или поставяне под запрещение.” § 30. Член 83 се изменя така: „Чл. 83. (1) Началникът на отбраната е най-старшият офицер с висше военно звание и е пряк началник на всички военнослужещи от въоръжените сили. (2) Началникът на отбраната се назначава от президента на републиката по предложение на Министерския съвет за срок четири години. (3) Началникът на отбраната е непосредствено подчинен на министъра на отбраната. (4) Началникът на отбраната осъществява правомощията си непосредствено, чрез командващия на Съвместното оперативно командване или чрез началниците на видовете въоръжени сили в съответствие с Конституцията, законите, уставите на въоръжените сили и заповедите на министъра на отбраната.” § 31. Член 84 се изменя така: „Чл. 84. Началникът на отбраната подпомага министъра на отбраната при изпълнение на функциите му по изготвяне и изпълнение на отбранителната политика и използване на въоръжените сили.”

за: 1. подготовката на заповеди на министъра на отбраната за използване на формирования от Българската армия и на предложения за привеждане на въоръжените сили или на част от тях в по-висока степен на бойна готовност; 2. предложенията до министъра на отбраната за обявяване на обща и частична мобилизация; 3. изготвянето на правила и процедури за случаите на използване на оръжие и бойни средства по чл. 28, ал. 1; ал. 1; 4. изготвянето на национална отбранителна стратегия и стратегически планове за действие на въоръжените сили; 5. въвеждането във и извеждането от експлоатация на въоръжение и техника; 6. изготвянето на доктрини, концепции за провеждане на операции и стандарти за подготовка и за използване на войски и сили; сили; 7. определянето на необходимите отбранителни способности; 8. бойната подготовка и състоянието на оперативните способности на Българската армия; 9. разработването на уставите на въоръжените сили; 10. дейността на Щаба на отбраната. (2) Началникът на отбраната изпълнява и други функции, възложени му с Устройствения правилник на Министерството на отбраната или със заповед на министъра на отбраната. (3) Началникът на отбраната има право да получава необходимата за изпълнение на функциите му информация и да бъде подпомаган от общата и специализираната администрация, от службите и от другите структури на пряко подчинение на министъра на отбраната.” § 33. Член 86 се изменя така: „Чл. 86. Правомощията на началника на отбраната се прекратяват предсрочно от президента на републиката по предложение на Министерския съвет при следните случаи: 1. по негово искане, заявено писмено; 2. при невъзможност да изпълнява задълженията си повече от шест месеца; 3. при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси; 4. при влизане в сила на присъда, с която е наложено наказание за умишлено престъпление от общ характер; 5. при смърт или поставяне под запрещение.” § 34. Член 87 се изменя така: „Чл. 87. При упражняване на правомощията си постоянният секретар и началникът на отбраната издават заповеди, разпореждания и указания.” § 35. Член 88 се изменя така: „Чл. 88. Общата администрация осъществява административното, информационното и организационно-техническото осигуряване на Министерството на отбраната.” § 36. Член 89 се изменя така: „Чл. 89. Специализираната администрация и Щабът на отбраната подпомагат министъра на отбраната при осъществяването на правомощията му.”

така: „Чл. 91. Структурите на Щаба на отбраната, общата и специализираната администрация съгласуват дейността си при условия, по ред и процедури, определени с инструкция на министъра на отбраната.” § 39. Член 92. (1) Военномедицинската академия се създава и преобразува с акт на Министерския съвет по предложение на министъра на отбраната, съгласувано с министъра на здравеопазването, и прилага Закона за лечебните заведения, доколкото в този закон не е предвидено друго.

провежда следдипломно обучение на лекари, лекари по дентална медицина и фармацевти и обучение на студенти по медицински специалности, които са акредитирани по Закона за лечебните заведения. (4) Военномедицинската академия провежда обучение за придобиване на образователна и научна степен „доктор” по научни специалности, които са акредитирани по Закона за висшето образование.” § 40. Член 93 се изменя така: 93. (1) Висшите военни училища се създават с решение на Народното събрание. (2) С актовете за създаване или преобразуване на висшите военни училища се определят техният вид, наименование, седалище, предмет на дейност, органите за управление, организационната структура и предоставените им за управление недвижими имоти. Със заповед на министъра на образованието, младежта и науката по предложение на министъра на отбраната могат да се създават професионални колежи за обучение на сержанти (старшини) за придобиване на четвърта степен на професионална квалификация по Закона за професионалното образование и обучение.

и Закона за научните степени и научните звания, а професионалните колежи – Закона за професионалното образование и обучение и Закона за народната просвета, доколкото в този закон и в актовете за създаването им не е предвидено друго. (2) Висшите военни училища и професионалните колежи извършват и други дейности по обучение, квалификация и професионална подготовка на военнослужещи, цивилни служители, служители от други министерства и ведомства и граждани при условия и по ред, определени с акт на министъра на отбраната. Финансовото осигуряване на тези дейности е за сметка на бюджета на Министерството на отбраната, както и за сметка на бюджетите на съответните министерства и ведомства. (3) Контролът върху съставянето и изпълнението на бюджетите на висшите военни училища се осъществява по ред, определен с акт на министъра на отбраната.” § 42. Член 95 се изменя така: „Чл. 95. (1) Правилниците за устройството и дейността на висшите военни училища се приемат от Министерския съвет по предложение на министъра на отбраната, съгласувано с министъра на образованието, младежта и науката. (2) Правилниците за устройството и дейността на професионалните колежи се издават от министъра на отбраната. (3) Специалностите и учебните планове във висшите военни училища се утвърждават от министъра на отбраната, съгласувано с министъра на образованието, младежта и науката. (4) Държавните образователни изисквания, специалностите, учебните планове и програми и списъците за държавния план-прием в професионалните колежи се утвърждават от министъра на отбраната, съгласувано с министъра на образованието, младежта и науката. (5) При обучението по военни специалности висшите военни училища провеждат обучение и по съответна акредитирана гражданска специалност и дават съответните образователно-квалификационни степени по акредитирани военни и граждански специалности. (6) Висшите военни училища могат да провеждат обучение на студенти и докторанти за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” по специалности от акредитирани професионални направления и на образователна и научна степен „доктор” по акредитирани научни специалности.

Висшите военни училища и специалностите в тях за придобиване на висше образование по образователно-квалификационни степени, както и по научни специалности се акредитират при условия и по ред, определени в Закона за висшето образование. В състава на акредитационните комисии за провеждане на акредитацията по ал. 1 се включват представители на Министерството на отбраната, определени от министъра.” § 44. Член 97 се изменя така:

закон. (2) Заместник началниците по учебната и научната част на висшите военни училища, както и заместник началниците по учебно научната и диагностично лечебната дейност във Военномедицинската академия са хабилитирани лица. лица. (3) Факултетите в състава на висшите военни училища се ръководят от декани, които са военнослужещи и са хабилитирани лица. Те се избират при условията и по реда, определени в Закона за висшето образование, и се назначават от началниците на висшите военни училища. Академичният състав на висшите военни училища се състои от военнослужещи и цивилни служители, заемащи преподавателски, научно преподавателски и изследователски длъжности. (5) Висшите военни училища могат да привличат чужди граждани на научно преподавателски и преподавателски длъжности. длъжности. (6) Преподавателският състав в професионалните колежи са инструкторите – военнослужещи и цивилни служители с образование и квалификация по съответната специалност.”

(2) Обучаваните във висшите военни училища в редовна форма на обучение за нуждите на Министерството на отбраната са курсанти. (3) Обучаваните военнослужещи в професионалните колежи са кадети. (4) Слушателите, курсантите и кадетите не заплащат такси за обучение. за обучение. (5) Правата и задълженията на слушателите, курсантите и кадетите се определят с правилниците за устройството и дейността на висшите военни училища и на професионалните колежи.” § 46. Член 99 се изменя така: Чл. 99. (1) Отстраняването на обучаваните от висшите военни училища и професионалните колежи се извършва при условия и по ред, определени с правилниците за устройството и дейността им. им. (2) Отстранените по дисциплинарен ред от висшите военни училища и професионалните колежи не могат да възстановяват права и да бъдат приемани повторно за обучение.”

(2) Ръководителите на службите по ал. 1 се назначават от министъра на отбраната или по негово предложение по ред, определен с този закон и с правилника за прилагането му.

по ал. 1. (5) Организацията и дейността на службите по ал. 1, специфичните условия и ред за назначаване на личния състав и за изпълнение и прекратяване на службата в тях се определят с правилници, приети от Министерския съвет.” § 48. Член 101 се изменя така: „Чл. 101. (1) Служба „Военна информация” събира, обработва, анализира, съхранява и предоставя информация в интерес на националната сигурност и отбраната на страната. (2) Служба „Военна информация” предоставя равна по обем и еднаква по съдържание информация на президента на републиката, председателя на Народното събрание, министър-председателя и на министъра на отбраната.

опазване на реда и сигурността в Министерството на отбраната, в структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и в Българската армия и сигурността на личния състав самостоятелно и съвместно с други служби за сигурност и опазване на обществения ред; ред; 2. предотвратяване и разкриване на престъпления от общ характер, извършени от или в съучастие с военнослужещи и цивилни служители от Министерството на отбраната, от структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и от Българската армия и/или и/или на територията на обекти и съоръжения на министерството, както и разследване на престъпления в случаите и по реда на Наказателнопроцесуалния кодекс; 3. охрана и/или контрол на охраната на мероприятия, обекти и лица от Министерството на отбраната, от структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и от Българската армия на транспортни средства, с които се превозват личен състав, имущество, пари, бойна техника, въоръжение, боеприпаси и други общоопасни средства, на складове с въоръжение, боеприпаси и общоопасни средства, както и на чуждестранни военни формирования и военнослужещи, делегации и инспекции; 4. участие при поддържането на реда във военните формирования в операции и мисии извън територията на страната; 5. осъществяване самостоятелно и/или във взаимодействие с други органи на антитерористична дейност във въоръжените сили; сили; 6. разследване на авиационни произшествия и инциденти с военни въздухоплавателни средства; 7. събиране, обработване, съхраняване, анализиране, ползване и предоставяне на информация, свързана с изпълнението на функциите на службата; 8. осъществяване на противопожарен контрол в обектите на Министерството на отбраната и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната. (2) Служба „Военна полиция” осъществява дейността си самостоятелно и/или съвместно с други държавни органи,

При упражняване на законоустановените им правомощия органите на служба „Военна полиция” са независими от ръководителите, командирите и началниците в структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.

§ 50. Член 103 се изменя така: „Чл. 103. (1) Органи на служба „Военна полиция” са военнослужещите и цивилните служители по служебно правоотношение, чрез които службата осъществява функциите си. (2) При изпълнение на функциите си органите на служба „Военна полиция” имат право: 1. да извършват оперативно издирвателна дейност посредством специфични способи и средства, както и чрез използване на специални разузнавателни средства по ред, установен със Закона за специалните разузнавателни средства, и чрез привлечени като доброволни сътрудници военнослужещи и граждани; 2. да задържат за не повече от 24 часа: а) военнослужещ или цивилен служител от Министерството на отбраната, от структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната или от Българската армия, за който има данни, че е извършил престъпление; б) лице, за което има данни, че е извършило престъпление в съучастие със служители от Министерството на отбраната, от структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната или от Българската армия и/или на територията на обекти и съоръжения на Министерството на отбраната или на структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната; в) лице, което след надлежно предупреждение съзнателно пречи на военнополицейски орган да изпълни служебните си задължения, наруши обществения ред и не прекратява своите действия; действия; г) лице, което се намира на територията на обекти и съоръжения на Министерството на отбраната или на структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и чиято самоличност не може да бъде установена по начините, посочени в чл. 61, ал. 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи; работи; д) в други случаи, определени със закон или с международен договор, по който Република България е страна; 3. да извършват личен обиск на лицата по т. 2; обискът може да бъде извършен само от лице, което принадлежи към пола на обискирания; за всеки случай на извършен обиск се съставя протокол; протокол; 4. да разкриват и разследват престъпления от общ характер по чл. 102, ал. 1, т. 2; 5. да изискват, събират и предоставят информация, свързана с поддържането на реда и сигурността в Министерството на отбраната, в структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и в Българската армия; 6. да събират и съхраняват информация за извършване на полицейска регистрация на лицата по чл. 102, ал. 1, т. 2, които са привлечени като обвиняеми за извършено умишлено престъпление от общ характер; 7. да извършват проверка за установяване на самоличността и действия по идентификация на лицата по чл. 102, ал. 1, т. 2, за които има данни, че са извършили престъпления или нарушения на реда в Министерството на отбраната, в структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и в Българската армия; армия; 8. да използват физическа сила и помощни средства, както и оръжие като крайна мярка при изпълнение на служебните си функции, само ако те не могат да бъдат осъществени по друг начин; начин; 9. да контролират спазването на правилата за движение по пътищата от водачите на военни превозни средства и от организирани групи военнослужещи. (3) Условията и редът за осъществяване на дейностите по чл. 102 и 103 се определят с правилника по чл. 100, ал. 5,

2. незабавно да се информират за основанията за задържането им на разбираем за тях език; 3. да обжалват пред съда законността на задържането си, като съдът се произнася по жалбата незабавно.

структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и в Българската армия в рамките на своите правомощия. (4) Военнослужещите и цивилните служители по служебно правоотношение от служба „Военна полиция” могат да носят служебно оръжие при условия и по ред, определени с инструкция на ръководителя на службата.” така: „Чл. 105. (1) Националната гвардейска част е представително военно формирование и е юридическо лице – второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на отбраната. отбраната. (2) Структурата, организацията и редът за използване на Националната гвардейска част се определят с правилник, приет от Министерския съвет.” § 53. Член 106 се изменя така: 106. (1) Министърът на отбраната осъществява контролните си функции в областта на отбраната чрез инспекторат. (2) Инспекторатът се ръководи от главен инспектор на Министерството на отбраната, който е пряко подчинен на министъра на отбраната. отбраната. (3) Инспекторатът осъществява контрол за спазването на нормативните актове и заповедите на министъра на отбраната и за законосъобразното провеждане на административните дейности в Министерството на отбраната, в структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и в Българската армия. армия. (4) Инспекторатът извършва проверки на бойната подготовка, отбранително-мобилизационната подготовка, войсковия ред и дисциплината и на оперативните способности на формированията от Българската армия. армия. (5) Инспекторатът извършва проверки по предложенията, сигналите и жалбите на физически или юридически лица до министъра на отбраната и ги уведомява за взетите решения и за предприетите мерки. мерки. (6) Инспекторатът осъществява контрол и извършва проверки по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси. (7) Инспекторатът осъществява съдействие и контрол по привеждането в изпълнение на препоръките и предложенията на омбудсмана на в съответствие с този закон и Закона за администрацията. (9) Организацията на дейността на инспектората, видовете проверки, както и условията и редът за извършването им се определят с акт на министъра на отбраната.” § 54. Член 107 се изменя така: 107. (1) Националният военноисторически музей е културен и научен институт, който осъществява дейности по издирване, изучаване, опазване и представяне на културни ценности и образци с познавателна, образователна и естетическа цел, свързани с военната история на България, при условията и по реда на Закона за културното наследство. (2) Националният военноисторически музей извършва и дейности по проучване, регистриране, опазване и поддържане на военните паметници. (3) Националният военноисторически музей е юридическо лице – второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на отбраната. отбраната. (4) Устройството и дейността на Националния военноисторически музей се определят с правилник на министъра на отбраната съгласувано с министъра на културата.” текстове, който съобрази промяната, която направихме с наше гласуване. Но, уважаеми колеги, ще направим така, че Военната академия ще я изпразним от съдържание, тъй като не е достатъчно само да бъде обърнат словоредът на „военни висши”

Преди да открия дебата по обсъжданата цяла глава, оформена като един параграф от вносителя и коректно с оглед нормотворческата техника, разпределена в отделни параграфи за различните текстове, искам да помоля комисията да се събере и от всеки един параграф, така както го предлага комисията, съобразно с действащия закон да прецизира

По тази причина обявявам почивка до 13,00 ч.